objedinjeno raspraviti iduće dvije točke dnevnog reda, to su: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, drugo čitanje, P.Z. br. 758; - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, drugo čitanje, P.Z. br. 759; Predlagateljica oba zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu za oba zakonska prijedloga proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zamjenica ministra pravosuđa, gospođa Sandra Artuković Kunšt, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Osnovni razlog za predlaganje Izmjena i dopuna Zakona o sudovima je usklađenje Zakona o sudovima sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova a tim zakonom provodimo reorganizaciju mreže sudova u Republici Hrvatskoj a naravno ovim zakonom želimo i uskladiti se sa općim ciljevima reorganizacije našeg pravosudnog sustava. Predložene odredbe Zakona o sudovima ujedno su usklađene i sa predloženim izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu. Budući da će reorganizacijom mreže sudova doći do smanjenja broja općinskih sudova sa njih 67 na sada 22 općinska općinska suda, odnosno broja prekršajnih sudova na 22 te dio okrupnjavanja ovih pravosudnih tijela i da će se povećati time broj njihovih stalnih službi predlaže se u zakonu jasnije određenje pojma što to jest stalna služba u smislu njezinog definiranja, uvjeta za njezino osnivanje i uvjeta za prestanak. Uvodi se i pojam voditelja stalne službe. To je dakle samo mogućnost, to ne znači da se voditeljem stalne službe ustanovljava novo radno mjesto nego se jednom od sudaca stalne službe povjeravaju poslovi sudske uprave, ukoliko to predsjednik suda kome ta služba pripada odluči da mu je to potrebno iz razloga što je recimo ta služba udaljena ili što ima veći broj sudaca. Pojam voditelja stalne službe određen je u smislu pomoći predsjedniku suda kojem pripada ta stalna služba u obavljanju poslova sudske uprave. Alat koji omogućava skraćivanje i povećanje broja predmeta je i delegacija predmeta. Mi taj alat i dalje zadržavamo. Predlaže se prenijeti ovlast za odlučivanje o delegaciji predmeta sa preopterećenog suda na manje opterećene sudova, sa predsjednika Vrhovnog suda na predsjednika neposredno višeg suda. U pravilu će to biti županijski sud u odnosu na sudove sa sudove sa kojih se spisi delegiraju i na koje se delegiraju. Institut podnošenja godišnjeg izvješća predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Hrvatskom saboru vremenski smo odredili na način da je krajnji rok za podnošenje toga izvješća 30. travnja tekuće godine. Radi veće učinkovitosti i transparentnosti postupka donošenja okvirnih mjerila za rad sudaca predlaže se postojeću ovlast ministra pravosuđa da upozori opću sjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske na potrebu donošenja ili potrebu izmjena i dopuna okvirnih mjerila za rad sudaca zbog toga što su se izmijenili propisi ili provode se druge mjere iz ovlasti Ministarstva pravosuđa, dopuniti i ovlašću da ministar samostalno može donijeti okvirna mjerila u slučaju da opća sjednica u roku od 2 mjeseca od mjeseca upozorenja nije dostavila svoj prijedlog. Predlaže se i transparentnost odnosno objava okvirnih mjerila na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. Predložili smo i dodatnu razradu postojećih odredbi ovog zakona koji se odnose na rad Pravosudne inspekcije kao instrumenta za praćenje i harmoniziranje rada sudova u koje će ubuduće i u širem krugu nadzornih ovlasti moći sudjelovati i ovlašteni službenici Ministarstva pravosuđa. Važeće odredbe o dodjeli predmeta u rad sucima izmijenjene su s obzirom na to da smo uveli informacijski sustav kojim algoritamskim sistemom dodjeljuje predmete u rad sucima. Ručna dodjela dakle postaje iznimka. Predlaže se da se osnovna načela dodjele propišu zakonom, a sam postupak dodjele i tehnički modaliteti dodjele ostat će i dalje propisani odredbama sudskog poslovnika. Cilj nam je povećati učinkovitost i u obavljanju sudske uprave i u tu svrhu predlaže se da predsjednike svih sudova obvezujemo na dostavu godišnjeg programa rada i na podnošenje izvješća o obavljenim poslovima sudske uprave za prethodnu godinu na način da se time omogući kontinuirano praćenje njihovog rada i rezultata suda kojim rukovode, ali i rezultata rada samog predsjednika suda. U odnosu na prijedlog zakona i na konačni prijedlog ovdje imamo razliku u smislu da smo objedinili godišnji program rada i izvješće u jedan akt kojeg je dužan predsjednik suda podnijeti. U postupku u kojem ministar pravosuđa daje ovlaštenje za obavljanje poslova sudske uprave sucu u sudu u kojem je predsjednik suda prestao obavljati svoju dužnost, a to je tzv. vršitelj dužnosti predsjednika suda, predlaže se da predlaže se da se u tu svrhu pribavi i prethodno mišljenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Mi smo ustanovili algoritamsku dodjelu predmeta povodom žalbi na drugostupanjske sudove. Dakle sada će u Republici Hrvatskoj povodom žalbi na odluke prvostupanjskog suda biti moguće da bilo koji županijski sud dobije takav predmet na odlučivanje u drugom stupnju. Svjesni smo da takva situacija može izazvati potrebu za dodatnim ujednačavanjem sudske prakse i u tu svrhu radi … sudske prakse županijskih sudova kojima se ovim zakonom izmijenila mjesna nadležnost predložili smo uvođenje održavanja obveznih sastanaka Vrhovnog suda Republike Hrvatske sa predsjednicima sudskih odjela svih županijskih sudova zaključci kojih sastanaka će se objavljivati na internetskoj stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Još jedan alat koji će omogućiti ujednačavanje sudske prakse je ustanovljene centra sudske prakse. Centar sudske prakse ne iziskuje posebne financijske troškove jer će naravno u njemu djelovati postojeći suci, a to će biti posebna ustrojstvena jedinica Vrhovnog suda sa zadaćom da prati, analizira i objavljuje sudske presude svih naših sudova, ali isto tako i sudova Europske unije, suda u Strassbourgu i suda u Luxemburgu. Centar sudske prakse ustanovljena na Vrhovnom sudu će djelovati i kroz područne centre najvećih županijskih sudova. Mi smo i ponosni i drago nam je da postoji interes Europske unije i međunarodnih institucija za sudjelovanje naših sudaca, ali isto tako i da naši suci iskazuju interes da sudjeluju u međunarodnim institucijama i organizacijama radi razmjene izbora ili imenovanja. U slučajevima kada suce u međunarodne institucije i organizacije ne upućuje Vlada bilo je potrebno urediti situaciju sa njihovim statusom nakon što su upućeni na rad u međunarodne institucije ili organizacije. Dakle, oni se upućuju uz suglasnost ministra pravosuđa i predsjednika Vrhovnog suda najdulje na vrijeme od 4 godine za koje vrijeme im sudačka dužnost miruje. S obzirom na broj i raspored mreže sudova koji će u prvom valu od 1. travnja u konačnom od 1. srpnja 2015. stupiti na snagu predlaže se izmjena i usklađivanje važećih odredba zakona o područjima na kojima se osnivaju županijski sudovi, odnosno odredaba zakona o broju članova sudačkih vijeća na općinskim sudovima. Zbog potrebe posebne razrade postupanja djelatnika Pravosudne policije i uvjeta da bi oni djelovali kao službenici Pravosudne policije izvršili smo određene izmjene i u tom dijelu zakona. Dakle, razlike koje možemo uočiti u odnosu na prvotni i konačni prijedlog tiču se osnivanja stalne službe u smislu da i predsjednik neposredno višeg suda može predložiti u uvjetima kada je to potrebno osnivanje ili prestanak stalne službe. Posebnu pozornost smo dodijelili i činjenici da na našim sudovima djeluju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima kao vrlo važna institucija, a ministar će odrediti pravilnikom način na koji će oni podrobnije djelovati. Imali smo instituciju zamjenika predsjednika suda. Ta institucija se izostavlja. Dakle, zamjenik suda ne obavlja poslove sudske uprave, nego uistinu zamjenjuje predsjednika suda kada je on spriječen. Kao što sam prethodno rekla, izvješće o radu i plan poslova sudske uprave koje obvezujemo da ih podnosi predsjednik suda spojili smo u jedan akt, dakle to više nisu dva akta. To su u glavnini bitne i najvažnije razlike između prijedloga i konačnog prijedloga Zakona o sudovima. Ako dozvolite nastavit ću o Zakonu o državnom odvjetništvu jer je rasprava objedinjena. Kao i Zakon o sudovima izmjene se predlažu u cilju usklađivanja ovoga zakona Zakonom, izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova i državnih odvjetništava. Reorganizira se i racionalizira se i državno-odvjetnička mreža u Republici Hrvatskoj. Doći će do smanjenja broja općinskih državnih odvjetništava sa 33 na 22, te do okrupnjavanja ovih pravosudnih tijela. Isto imamo stalne službe. Jasnije se određuje pojam što je to stalna služba Državnog odvjetništva. Također i ovdje uvodimo voditelja stalne službe kao mehanizma pomoći državnom odvjetniku ukoliko to bude potrebno za određenu stalnu službu. Također rad Pravosudne inspekcije će biti i u odnosu na rad državnih odvjetnika pojačan u smislu da će ovlašteni službenici Ministarstava pravosuđa ovdje moći vršiti veći opseg svojih ovlasti. Također smo i kod podnošenja izvješća glavnog državnog odvjetnika Hrvatskom saboru dali vremenski rok. To je dakle krajnji datum 30. travnja. Radi veće učinkovitosti i transparentnosti postupka pri donošenju okvirnih mjerila za rad državnih odvjetnika, a i državni odvjetnici postupaju na temelju okvirnih mjerila za svoj rad. Također se predlaže da ministar pravosuđa ukoliko glavni državni odvjetnik po pozivu da dostavi okvirna mjerila tako ne postupi, dakle da ministar pravosuđa može samostalno donijeti okvirna mjerila ako u roku od dva mjeseca od upozorenja ona nisu donesena. I kao i kod sudova i kod državnih odvjetnika uvodimo transparentnost u smislu objave okvirnih mjerila na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. Veliku pažnju i energiju a i sredstva smo uložili u uvođenje informacijskog sustava za državna odvjetništva. Dakle, CTS ili informacijski sustav rada Državnog odvjetništva omogućava također algoritamsku dodjelu predmeta i dakle automatska elektronička i nasumična dodjela predmeta u rad državnim odvjetnicima će se ustanoviti i ovdje i to po redoslijedu primitka i po abecednom redu dužnosnika, odnosno savjetnika. Poslovnik Državnog odvjetništva detaljnije propisuje ovu odredbu. I kao i kod sudaca uvažavajući i mogućnost i interes državno-odvjetničkih pravosudnih dužnosnika da sudjeluju u međunarodnim institucijama i organizacijama regulira se ta mogućnost sa pravima koji za državne odvjetnike miruju u tom slučaju.

Hvala. Gospođo zamjenice ministra, sve ovo oko mreže čime se bavi ovaj zakon koji formulira, definira mrežu sudova i državnih odvjetništava zapravo je samo forma za koju nismo, pitanje je da li će išta mijenjati na samom sadržaju i na svemu onome i na svim onim pravosudnim epilozima i na svemu onome kako zapravo hrvatsko pravosuđe postaje sve više akter političkih događaja u RH, a hrvatski građani sve više na žalost gube povjerenje u hrvatski pravosudni sustav. I umjesto da se energija pa i ako hoćete energija ministarstva usmjeri na sadržaj vi zapravo mjesecima se iscrpljujete i čitav pravosudni sustav iscrpljujete bavljenje formom bez uopće jasnih ciljeva što će to bavljenje formom u konačnici donijeti za ono što je već odavno u RH prepoznato kao jedan od najvećih problema Republike Hrvatske, a to je upravo hrvatsko pravosuđe. Također bih vas upitao da li su centri sudske prakse kad je riječ o njima i o njihovom ustroju, a posebno mjestima gdje se oni uspostavljaju da li je to uspostavljeno striktno prema nekim određenim normama ili kriterijima ili je tu bilo određenih interesa i različitih interesnih rekao bih prilagodbi s obzirom na pozicije nekih mjesta ili utjecaja nekih skupina oko određivanja gdje će se ti centri sudske prakse zapravo uspostaviti. I u konačnici vidimo zapravo iz epiloga cijelog niza slučajeva da bi bilo dobro kad bi se u hrvatskom pravosuđu više bavili sadržajem, a manje sa formom. Na repliku odgovara zamjenica ministra pravosuđa poštovana Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo. Pa žao mi je da niste uočili da ovo nije samo formalna izmjena, ovo je suštinska, sadržajna i bitna izmjena mreže pravosudnog sustava ali ne samo u smislu lokacije i broja nego i u smislu alata koji omogućavaju da se pravosudni sustav ubrza i pokrene. On je zasigurno na boljoj razini nego što ste vi sad kritički iskazali iz svoje pozicije. To pokazuju i rezultati na kojima je pozicionirano hrvatskog pravosuđe na …/Govornica se ne razumije./… s tim da nije uključena 2014. godina, ali uvjereni smo da će i sa ovim izmjenama taj rezultat biti i još i viši. Svakako smo se posvetili, možda se i jesmo iscrpljivali u kriterijima po kojima ćemo složiti mrežu. I vi ste apostrofirali centre sudske prakse, oni su ustanovljeni u najvećim županijskim sudovima. Izmjena, što sam propustila reći i zato vam hvala za ovu repliku da mogu to nadopuniti između prvog prijedloga i konačnog prijedloga zakona je utoliko da nemamo više centre sudske prakse na Županijskom sudu u Velikoj Gorici jer smo procijenili da takva koncentracija Varaždin, Zagreb, Velika Gorica nije potrebna. Ali ostaju centri sudske prakse u najvećim županijskim sudovima Osijek, Rijeka, Split, Varaždin i Zagreb a mislim da nema nikakve dvojbe da su to upravo sudovi koji sa svojim položajem obuhvatom nadležnosti koje imaju brojem predmeta i brojem sudaca predstavljaju područja koja će biti svrsishodniji centar sudske prakse. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Linića, Vukšića, Hodžića i Vuljanića govorit će poštovani Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra. Klub se zove drugačije, ali nema veze naučit ćete se. **Stazić, Nenad (SDP)** Klub će se zvati drugačije kad bude tako registrirano u Saboru, kad o tome bude **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Piše na semaforu. Kad o tome odluči predsjedništvo i Odbor za Ustav. Sad nastavite govoriti u ime svog kluba. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Zakon o sudovima i Zakon o Državnom odvjetništvu mijenja se sustavno i produženo već dosta godina, koliko ja pamtim nekakvih 7, 8, stalno smo u reformama sve te reforme zapravo govore o potrebi da se promijeni sustav koji očito je jedna od najslabijih karika u Hrvatskom društvu. Da bi shvatili i znali zašto je to tako trebamo se vratiti u povijest propadanja. Tamo '90-ih godina jedan od prvih poteza nove vlasti bio je napraviti čistku u sudstvu. I maknuti, pored onih ljudi koji koji su morali otići i koji bi otišli sami po sebi, maknuti i dobar broj ljudi koji su znali kako sistem funkcionira i kako treba funkcionirati, koji su bili profesionalci. Dakle, pometeni su oni koji drugačije misle i inflacijom imenovanja ugled pojedinačnog suca sveden je naravno na minimum. Čim nečega ima više nego što treba cijena pojedinačnog tog proizvoda, čovjeka, struke ili kako god hoćete je manja nego što bi bila da to nije tako. Rezultat je da imamo gotovo najviše sudaca po glavi stanovnika u Europi i gotovo najduže sudovanje. Rezultat je da građani Hrvatske odlaze pravdu tražiti po svijetu, u Bruxelles, Haag, kamo već. Zašto investitori zaobilaze Hrvatsku? Čitavo vrijeme obje Vlade nam pričaju ključna stvar jest osloboditi, deregulirati tržište rada. Dakle, platiti radnike manje i sad će investitori navaliti. Tu praksu smo isprobali jedanput, dvaput, triput, pet puta i plaće su došle do granice gladi, a investitori ne dolaze. Očito da nije u tome vic. Jedan od razloga zašto investitora u ovoj zemlji nema jeste ovakav način i ovakvo trajanje sudovanja. Dakle, nepovjerenje u sudsku vlast i nepovjerenje da će se napraviti na sudu ono što u zakonu piše. To je razlog zašto hrvatski građani ne vjeruju u sustav. Da ne bi ispalo da ja sad tu izmišljam nekakve populističke fraze evo danas nam je došlo u Odboru za europske poslove nešto što se zove semafor pravosuđa za 2015. godinu gdje to isto brojkama, tablicama i grafikonima piše. Najviše sudaca ili gotovo najviše, nismo baš prvi, drugi smo, na 100 000 stanovnika, najdulje sudovanje, opet nismo najgori nego drugi ili treći, najmanje povjerenje u sudski sustav, i tu nismo najgori nego drugi, treći odozdola i tome slično. Dakle, to nisu fraze, to su činjenice koje je ustanovila i Europska komisija. Sad malo o ovim promjenama, sustav je shvatio da je neujednačenom sudskom praksom neuvjerljiv što je naravno istina. Ispada da nije ključno na koji ste način to i koliko oštro prekršili zakon, ključno je ko vam sudi. Pa ćete za praktično isto djelo na jednom sudu priči sa uvjetnom kaznom, na drugom sudu završiti dvije godine u zatvoru. Ta neujednačenost i nekoordiniranost sudskih organa u Hrvatskoj dolazi do granice, do razine smiješnoga kao što je došla sa gospodinom Milanom Banićem jučer i prekjučer. Jedan sud ga vraća, jedan te isti sud ga vraća na mjesto gradonačelnika da bi ga drugi organ tog istog suda stavio u zatvor. Šta je sad istina? Nešto ne štima. Ok, to su dva predmeta, znači nema koordinacije, jedan čovjek je za Boga miloga i o istim kaznenim djelima se radi. Nema koordinacije, nitko s nikim ne razgovara, umrežen nije nitko s nikim da bi mogao vidjeti šta ovaj drugi radi i događaju se takve smiješne stvari koje štete sustavu i koje štete povjerenju građana u sudbeni, politički i društveni sustav. Sustav je isto tako shvatio da treba podržati žrtve i svjedoke. I što radi? Osniva odjel za podršku žrtvama i svjedocima, ali ne danas, za 6 mjeseci, za 6 mjeseci treba donest provedbene propise da da se to ostvari, za 6 mjeseci ili ajde recimo za 8 su izbori i od toga neće biti ništa. To je očito jedan od načina ako ne znaš kako stvar gurnuti pod tepih, osnuj povjerenstvo, odbor ili tako nešto slično. Donose se okvirna mjerila rada sudaca što je pohvalno. Svaki rad u takvom, od društvene koristi može se i treba se ocijeniti i procijeniti, ako toga nije bilo dosada a kako su to, ko je ocjenjivao suce, kako ih je ocjenjivao, jel ih opće netko ocjenjivao, jel bilo načina da se sucu koji loše radi, koji kriminalno loše radi, a znamo svi takvih primjera, da mu se kaže oprosti kolega ili oprostite kolegice niste prekršili zakon nigdje, ali vi niste za taj posao? Nije bilo načina i to se nije događalo jer svi znamo i bolesne, i tako čudne suce koji još uvijek funkcioniraju ili su donedavno funkcionirali. Još jedan element ovih izmjena i dopuna je dodjela predmeta po kompjuterskom algoritmu koji će nasumično odabrati suca i odvjetnika. Kod odvjetnika postoji mogućnost da glavni državni odvjetnik predmet da državnom odvjetniku koga ima povjerenja da će ga ozbiljno napraviti iako je predmet važan i težak, kod suca to ne postoji. A znao da ljudi nisu isti, znamo da imao puno sudaca i znamo da neki jednostavno neće biti u stanju obaviti važan posao. Jesu li baš kompjuterski algoritmi ti koji trebaju određivati ljudske sudbine? Ne bi li netko trebao, neko, predsjednik suda, ne znam ko već imati odgovornost? Dao sam taj predmet tom sucu jer vjerujem da će ga napraviti onako kako Bog zapovijeda i kako ga treba napraviti. Ako ne napravi onda sam ja kriv jednako s njim, ovako je krivo računalo. Pa ja se ne bi svađao s računalom. Sve u svemu sve ove promjene koje su predložene organizacijski bi trebale funkcionirati bolje nego dosada. Tu suštine nema. Nakon svega toga da se i 100% provede točno ovako kako je napisano sudstvo nam neće niti pola koraka biti bolje nego što je danas. Hvala. Evo kolega Vuljanić, upravo bi se složio s vama mi možemo formulirati i preslagivati kako god hoćemo, a ako se ne uhvati zapravo problema i sadržaja onda zapravo hrvatski građani neće dobiti bržu pravdu nego što je danas dobivaju. A svi znamo da je zapravo spora pravda nije pravda nego često nepravda. Vidjeli smo na suđenju Mustaću i Perkoviću što se dogodilo prije nekoliko mjeseci u jednom danu. Pa zašto naši pravosudni djelatnici ne odu vidjeti što se događa na njemačkom sudu gdje jedan sud obavi četiri ili pet procesnih radni u jednom danu. U jednom danu su riješili i zahtjev za izuzećem, i proveli liječničko vještačenje i još nekoliko postupaka koji bi se u pravilu u Hrvatskoj samo u jednoj parnici otegli na 3 do 9 mjeseci. Pa daj pogledajmo na koji način funkcioniraju sudovi onih država koje bi nam trebale biti nekakav uzor i primjer kako se to može. A nemojmo se baviti ovakvim formama gdje će biti zgrada, kako će se zvati, tko će biti zamjenik, tko će bit predsjednik, sve će ostati isto samo ćemo mi to mi to sve stalno drukčije, iznova formalno preslagivati. I imat ćemo dojam i privid da nešto radimo i da nešto činimo. Ma u potpunosti bi odbacio ovakve besmislene, stalna preslagivanja koja zapravo sadržanoj ništa ne čine, umjesto da se učine. Imamo danas dva ili tri Kaznena zakona koja su na snazi i slično. Umjesto da se zaista bavimo sadržajem i mi kao parlament i našeg ministarstva iz hrvatske javnosti iscrpljujemo se koje kakvim formama koje zapravo neće uroditi ničem Odgovor Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala. Kolega ja bih se složio s vama da se ovdje naravno sadržaj ne dira, to ne treba nikome ni dokazivati. Kako bi se sadržaj mogao dirati piše i u ovom semaforu, brojke su čarobne, brojke su čarobne jer ne lažu i govore koliko sudaca radi koliko posla u toj istoj Njemačkoj koju ste vi spominjali. S druge strane, treba napraviti formalne promjene, treba i njih napraviti ali nije to nešto s čime bi se trebala i pravna i opća javnost u Hrvatskoj tako zabavljati i gubiti vrijeme,

Pa rekla bih da se, ne bih se baš mogla složiti s time jer svaka promjena, svaka reforma gura ovaj tromi sustav na bolje. Međutim, spomenuli ste investicije i postavili ste pitanje zašto nema stranih ili investicija u Hrvatskoj. Pa nema ih jer jednostavno ove sve promjene o kojima raspravljamo danas bi trebale doći ali postavlja se pitanje prioriteta da li je važnije sada te promjene napraviti, izazvati ponovno zastoj u rješavanju predmeta ili riješiti predmete pa onda kako treba napraviti bolji sustav. Ja ću samo podsjetiti da smo prije mjesec dana ovdje raspravljali o koncesiji za Kupare. 6 mjeseci je trebalo državi da riješi, odnosno 6 mjeseci treba da se riješi jedna plomba na sudu, Općinskom sudu u Dubrovniku, na zemljišno knjižnom odjelu. Država to nije u stanju riješiti. Zašto? Zato što tamo netko nije riješio tu plombu. Niti jedna od ovih promjena neće riješiti tu nesretnu plombu. I neće na taj način investitor od 300 milijuna eura doći u Kupare i ulagati u Kupare. I to vam je odgovor na ovo vaše pitanje. Dakle niti jedna od ovih mjera Zakona o sudovima, reorganizacije mreže sudova neće riješiti to prokleto pitanje jedne plombe zbog koje će vam se masa investitora okrenuti i otići. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Da naravno, ni jedna ovakva promjena organizacije i forme neće riješiti to suštinsko pitanje zašto ljudi iz svijeta a i naši građani nemaju povjerenja u sistem, pa zato što ne funkcionira. A zašto drugo? Pa nisu ljudi ludi. Jednostavno im ne funkcionira, ne mogu godinu dana doći do nekakvog papira kojeg bi u zemljama koje su po mnogo čemu iza nas dobili za tjedan ili dva, jasna stvar da se okrenu i odu svojoj kući. Da li ćemo mi ovakvim korak po korak formalnim promjenama i dalje zapravo govoriti o tome da nam je sistem nestabilan i da ne znamo kako bi trebao funkcionirati ili ćemo se konačno prihvatiti prihvatiti suštine stvari i pitati toga iz Dubrovnika koji 6 mjeseci nije uspio skinuti plombu sa jednog slučaja, a stari moj a što ti zapravo radiš tamo, što ti radiš pravo tamo i zašto si ti tamo, ima previše ljudi u sustavu, tebe eto baš ne trebamo. Dok to ne uspijemo napraviti sve ove reforme možete objesiti mačku rep. Hvala. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Kao već što smo rekli u prvom čitanju, glavni razlog za donošenje prijedloga zakona je usklađivanje sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova i sa Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Mene uvijek oduševljava ali i s jedne strane čudi kada govorimo o pravosuđu s koliko strasti, koliko slavodobitno kritiziramo tu treću granu vlasti. A tko je odgovoran molim vas za funkcioniranje te grane vlasti? U krajnjoj liniji vlast, zakonodavna i izvršna. Dakle mi smo sretni da kažemo ima još netko gori od nas. I svatko može reći da nešto ne valja ali treba puno ljubavi i puno razumijevanja i znanja da znamo odakle smo krenuli i kakva je situacija. Istina, semafor ovaj i zaista upalio se u crveno u Hrvatskoj. I sve je ovo točno. I što je kolega Vuljanić sada malo prije rekao, ali gdje smo mi bili prije samo nekoliko godina? Pa to se uopće nije spominjala reforma pravosuđa, pa to se nije pravosuđe ni spominjalo u Hrvatskoj. To je nešto od koga je, i od čega je svatko digao ruke, to je bio sustav u raspadu gdje su od sudaca kvalitetnih smo ustrojili javno bilježništvo, gdje su mnogi potjerani, gdje su neki sami otišli unosnije službe. A mnogi stručnjaci koji malo poznaju ovaj sustav kažu da treba 50 godina bude onakav kakav treba biti. I zato zaista govoreći o ovoj problematici sam rekla da smo tek negdje na pola puta. I s pravom ljudi i kritiziraju, ali treba uvijek onda reći i što je dobro učinjeno. I koliko imamo sjajnih i dobrih sudaca i koliko se politika maknula od pravosuđa i koliko sada imaju veliki problem u pravosuđu da ovise o jednom ili o skupini ljudi, to je tzv. interna ovisnost o kojem u zapadnoj Europi se već godinama i desetljećima govori, gdje oni jedan o drugome ovise. Ili u pravilu dobar sudac ovisi o lošem sucu ali to je njihova odgovornost. I koliko pomoći onda da se ta odgovornost pojača? Kako učiniti to da preuzmu tu odgovornost jer godinama i desetljećima su htjeli sami tu odgovornost, da oni sami odlučuju koga će primiti u vlastite redove, koga će promovirati, koga će isključiti iz svojih redova. To pravosuđe danas ima, u mnogim zemljama to nema. I sad se javio veliki, veliki problem. I zato ove izmjene kad malo gledate, ne samo ova delegacija nadležnosti koja ostaje i koja je uvedena ranije da preopterećeni sud da se predmeti delegiraju, to je jedan bio od dobrih načina, nego da sudac koji negdje u manjim sudovima dakle sada s ovom reorganizacijom, kako u pravosuđu tako i u državnom odvjetništvu. Dakle ovo nije samo spajanje i razdvajanje, godinama smo nešto razdvajali pa smo opet spajali i zaista nekom može se činiti da je to iz šupljeg u prazno. Ali svaki ovaj potez reformski koji smo učinili zbog čega se nešto smanjuje, koji su efekti toga, kamo sreće da se svaki zakon radi kao što su se ova četiri zakona radila, ona dva koja su već stupila na snagu i još ova dva koja usklađujemo s tim. Koji su efekti? Vi ste imali suca koji je 10 puta manje opterećen nego drugi sudac, isto tako i kod državnih odvjetništava. I sada dakle sa ovakvim reformama se to postiže ujednačenost, opterećenost i o tome i ovaj crveni semafor iz Europske komisije ne govori o tome. On ne govori o tome, ali to je također jedna zadaća koja nama stoji je ispunimo, da rasteretimo suca da radi samo ono što je najvažnije, da sudi, a ne da zbraja tamo parnične troškove i da radi sve. To nigdje nema, pa on je dragocjen i skupo plaćen da bi radio taj posao. Mi smo ih dosta rasteretili i s većim angažmanom …, ali još uvijek to nije dovoljno. Da li danas itko govori da ima problema s ostavinom? Još se ožalošćena porodica, obitelj nije ni našla, već zove javni bilježnik. Godinama smo to imali problem, danas više o tome ne govorimo. Pa budimo i samosvjesni i ponosni na ono što smo riješili, ali vrlo kritički i zreli da govorimo što ne valja. Tako razvijeni i samosvjesni ljudi i narodi razmišljaju. Ali istina je i to, ne možemo povjerit da ljudi nisu baš zadovoljni, a u mnogim zemljama su ljudi, građani zadovoljni vlastitim pravosuđem. I zaista, postavlja se pitanje kad danas čovjek ide u sudnicu jel on ide u casino se kockati ili ide zaista u katedralu duha gdje će mu svećenici pravde udijeliti ono što mu pripada. I zato kad je Ministarstvo pravosuđa predložilo, Vlada predlaže ovaj prijedlog zakona da o žalbama, da žalbeni sud bude ne recimo onaj u Šibeniku ili u Zadru koji bi trebao postupati po žalbama na presude općinskog suda onda zaista to ne radi iz obijesti nego zaista radi iz te činjenice, a o tome su govorili kolege prije i potpuno su u pravu, da se takve presude često, ja ovdje ne volim govoriti o pojedinačnim presudama i tko smo mi da mi sudimo o presudama. Ali ljudi, ne treba biti ni pravnik, treba imati samo zdravu logiku da vidite koja su to obrazloženja i što stoji iza toga, pogotovo u manjim sredinama. I zato je ovakav prijedlog da bi se zaštitili građani, a bio je jedan i objektivan razlog koji daleko više ne postoji, a to je onaj da se stalno mijenjaju zakoni. Mi u zadnjih godinu dana ili dvije zaista smo došli do jedne To najprije možda vidimo i kroz naš Odbor za zakonodavstvo gdje su nekada na dnevnom redu bilo po 30, 40 točaka. Mi danas u zadnje vrijeme imamo 5, 6, 2, 3 promjene. Dakle dolazi do jedne stabilnosti, ne velike i česte izmjene zakona što su suci nam često prigovarali i tu su bili apsolutno u pravu. Pa nismo se kaže još ni naučili, još se nije stvorila praksa, mi već mijenjamo zakone. Bili smo često i prisiljeni to raditi, danas više takvih objektivnih okolnosti za pravosuđe nema. Dakle ono što će ova reorganizacija i kakve su ove izmjene gdje su one suštinske, one nisu samo promjena da bi se i uštedjelo što je uvijek važno, ne samo u vremenu krize nego u svim vremenima, tako se odgovorna vlast ponaša, nego jednostavno da bi bila veća odnosno transparentnija, da bi suci dolazili u pravedniji položaj jedni naspram drugih, jednako tako kao i državni odvjetnici. Nama je posebno drago što ovim izmjenama je naš prijedlog koji je došao iz kluba i sugestija iz kluba SDP-a upravo ta da se kod jako važnih predmeta koji su složeni, koje ne može obavljati sudac koji je netom došao u taj sud, koji tek da je zadovoljio one formalne uvjete nego iskusni i najbolji, a te je lako prepoznati, a to se zna i onaj koji predsjednik je suda ili je državni odvjetnik u određenom državnom odvjetništvu da to on najbolje i zna procijeniti. Ono što kako bi i to je govorio prije mene kolega Vuljanić i to je dobro, dakle da bismo mi unaprijedili pravosuđe, da bi i pomogli pravosuđu, da bi mu dali bolje mehanizme i alate mi ga trebamo i zaštiti s jedne strane od šikanoznog postupanja, ali s druge strane i od onih kojima nije mjesto tamo, a koji sam sustav je izgleda preslab jer je još uvijek tako stvoren i formiran, tu bi trebalo vidjeti kako da razbijemo tu unutarnju neovisnost jer vidimo kad su izbori unutar tko će biti u pojedinim vijećima sudačkim , pa kakve političke stranke šta se sve odvija na sudovima i kakve su to bitke. I sad kako, ako predsjednik suda jer je važno što će reći i određeno vijeće da bi državno sudbeno vijeće imenovalo određenog suca predsjednikom tog suda koji se zamjera, koji govori svojim kolegama slabo radiš, morat ću pokrenut stegovni postupak ukoliko ne ubrzaš te postupke, ukoliko se ne držim rokova, kakva ti je kvaliteta suđenja. Dakle, moramo ih osloboditi ili drugačije stvoriti taj sustav da najbolji mogu biti promovirani i da ti uvjeti budu što do krajnjih granica objektivizirani. E kako bi trebali još zaštititi? Netko misli da je to napad. Ne to je zaštita. Mi smo nekada imali, pa ne nekada nego sve do 1997. godine kada smo tzv. razumije./… reformom kada je to kazneno djelo nestalo iz našeg kaznenog zakonodavstva. To je bilo specifično kazneno djelo za suce i pravosudne dužnosnike, kršenje zakona od strane suca i Državnog odvjetništva, dakle državnih odvjetnika. I to je odjedanput nestalo. Mnogi kritičari su rekli, e ali dobro kroz zlouporabu položaja sve je pokriveno. Nije točno. Mnoge profesije, pogotovo to smo imali i posebno i štitimo pravosudne dužnosnike. Nije svejedno napasti običnog građanina ili policajca ili suca. Dakle, imaju posebnu zadaću, posebnu funkciju. I dakle da bi zaštitili od lažnog prijavljivanja jer mnogi uzorni suci koji se nisu libili i u puno težim vremenima nego koja su danas časno obavljati svoju zakonsku i ustavnu zadaću. Svaki je imao kaznenu prijavu. Okrivljenik podnese kaznenu prijavu da sudac zloupotrebljava dužnost jer njega progoni, jer mu sudi umjesto da su se vodili kazneni postupci protiv onih koji nisu sudili, nego su svoje norme prije dvadesetak godina izvršavali tako da su držali predmete u ladici. Mi smo takvo pravosuđe naslijedili 2000. godine gdje je sudac imao normu gdje ništa ne radi, samo čeka da mu predmeti budu u ladici, da ih obavije val zastare i da mu se to računa kao riješeni predmet. se predlažu, koje su predložene Zakonom o sjedištima sudova i Državnih odvjetništava i ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o sudovima i Državnim odvjetništvima kojima se usklađuju usklađuju ovi zakoni sa onima koje smo usvojili doći će upravo do toga, dakle stvorit će se objektivni mehanizmi da suci budu ravnomjerno opterećeni, da opteretimo i one koji do sada nisu imali toliki broj a naravno da bi onda i svoje zadaće mogli ispunjavati a to je da čovjek pojedinac, pravna osoba koja se obraća sudovima dobije odluku u roku, primjerenom roku kao što to zakon kaže i kvalitetnu odluku. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljene tri replike, ali kako ih ne možemo sve čuti u dvije minute to ih ostavljamo radi pravednosti iza 15 sati. Sada oglašavam stanku. Hvala